da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 92

Dame i gospodo, kada je u pitanju ovaj Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita i o Agenciji, to su samo različiti članovi koji se menjaju, odnosno gde jednom malom izmenom Vlada predlaže da se u slučaju gubitaka zbog deponovanih sredstava od strane Agencije, pre svega misli se na devizna sredstva, da se radi sigurnosti ta sredstva mogu povući i sa tim sredstvima kupovati hartije od vrednosti na domaćem tržištu.Ono tržištu.Ono što je suština to je da ova Agencija za osiguranje depozita ima svoju jednu istoriju. Ona počinje 2005. godine kada se propadanja, odnosno stečajnih postupaka koji su sprovedeni na određenim bankama, razmišljalo da se nadoknadi šteta građana Srbije koju su pretrpeli zbog propada ovih banaka.Naravno, banaka.Naravno, 2015. godine dolazi do potpunog kolapsa kada je u pitanju finansijski potencijal ove Agencije, ali ono što je veoma bitno da se kaže zbog građana, šire javnosti to je da ova sredstva služe da se nadoknadi šteta do 50.000 evra građanima koji su svojom štednjom ili deponovanjem novca bili deponenti, odnosno komitenti određenih banaka. Ta cifra od 50.000 evra je nešto što je i dan danas ostalo sporno. Kad se već Vlada odlučivanja za ovakve amandmanske intervencije, možda je trebalo razmišljati i oko ove ukupne sume koja treba u svakom slučaju da se poveća, ako ništa drugo bar zbog neke pravednosti ili pravičnosti prema štedišama koje imaju mnogo veća sredstva samo u jednoj banci, odnosno na one koji su rasporedili manja sredstva, pod znacima navoda, u više banaka.To je ono što država garantuje do 50.000 evra, ali predistorija ove Agencije sastoji se u likvidaciji domaćih banaka. Setite se samo kako su likvidirane „Beobanka“, Beogradska banka, „Investbanka“ i ostale banke. Sada vremenom dolazimo do spoznaje da smo mi srpski radikali bili u pravu, ne zato da bi mi to istakli kao neki svoj politički poen, nego iz razloga što smo na vreme upozoravali da uništavanje domaćih banaka ide ka tome da se potpuno uništi industrija i da se dovede do situacije da se obezvređena cena poljoprivrednog zemljišta nađe na, uslovno rečeno, nekom tržištu.Vidite kako to ide. Kada je u pitanju industrija, kada je u pitanju privreda, dovoljno je da navedemo primer samo beogradske, odnosno „Beobanke“, kompletna ili veći deo privrede je bio komitent u „Beobanci“, odnosno Beogradskoj banci i sada naknadno se saznaje da ta banka nije baš bila u to vreme za likvidaciju, da se stečajni postupak nije trebao sprovoditi. Međutim, stečajna masa iz tih banaka je bila pod kontrolom jednog određenog broja ljudi ili, preciznije govoreći, bila pod apsolutnom kontrolom jednog čoveka koji se zove Mlađan Dinkić. Mlađan Dinkić je predistorija ove agencije. On je jednim delom i istorija ove agencije, ali detaljnije ćemo govoriti kada bude rasprava o amandmanima.Ono što je sadržano u preostale dve tačke dnevnog reda, a to je da Republika Srbija daje garancije u korist Nemačke razvojne banke u dve svrhe. Prvo, u svrhu elektroprivrede, sredstava koje će koristiti elektroprivreda i, drugo, sredstava koje će koristi „Elektromreža Srbije“.Juče smo slušali ovde deo obrazloženja od ministra resornog, gospodina Antića. Objasnio je sve ono što nam piše ovde u materijalu. Međutim, zaboravio je ministar Antić da kaže da ovde u ovim kreditima postoje određeni uslovi koji su na neki način skriveni, pa tako uslovi koji su vezani za „Elektroprivredu Srbije“, a to je opepeljivanje Termoelektrane „Tesla jedan“.Jasno se krije namera ili tendencija Evropske unije, u sklopu zaštite životne sredine, da se prestane proizvodnja takozvane prljave struje, prljave tehnologije za proizvodnju struje. Mi imamo ovde uklanjanje jednog problema koji se zove ogromne količine pepela, a koje funkcionalno smetaju okolnim naseljima, žiteljima koji žive u okolini Termoelektrane, ali imamo i jednu tehnologiju pomoću koje će to najverovatnije biti rešeno, tako što će se fizički uklanjati, gde se pristupa novom tehnološkom postupku, a to je da se smanji količina vode, da srazmera pepela i vode bude 1:1, to je čisto radi razjašnjenja zbog javnosti, da se spreči zagađivanje vodotokova, odnosno da se zaštite i lokalni i regionalni vodovodi.Ono što, u svakom slučaju, stoji jasno u drugom predlogu oko garancije jeste da Evropska unija kroz ove kredite insistira na smanjenju ugljen-dioksida. Smanjenje ugljen-dioksida podrazumeva upravo ono, što mi radikali vam sada govorimo, da se sa termoelektranama polako počinje gasiti i proizvodnja električne energije ili će se uvoziti visoka tehnologija za zaštitu čovekove okoline ili polako, ako nije finansijski sposobna država da to uradi, elektrosistemi, onda se moraju gasiti termoelektrane.Vidite i sami da je Mađarska već otpočela sa pripremnim radovima. Uveliko najavljuje nuklearnu elektranu. Svugde u svetu nuklearne elektrane sve više i više uzimaju mesta, nasuprot onih teorija i teza da su nuklearne elektrane potencijalna opasnost.Ovde imamo jedan relevantan podatak, a to je da

ovo zanavljanje ili promena naponske mreže sa 220 na 400 kilovata će služiti da se što kvalitetnija struja transportuje sa istoka na zapad, odnosno iz Ukrajine preko Rumunije, Srbije, Crne Gore prema Italiji. Vidite da je to zaštita čiste tehnologije.Znači, mi ovde moramo da vodimo računa da dobijanjem ovih kredita postoje još određeni uslovi kada je u pitanju tehnologija. Nije to potpuno jednostavno kada menjate naponsku mrežu i kada menjate kompletan sistem napajanja sa 220 kilovata ili, kako to ministar kaže, KV-a, ali na 400 kilovata se podrazumeva promena kompletne tehnologije. Prvo, oko kompletne prenosne mreže, mora da se menjaju od kablovskog sistema, odnosno same elektromreže preko trafostanice pa do određenih transformatora. Znači, tehnologija mora da se uklapa.Mi vidimo ovde, u ovome materijalu, da Razvojna banka Nemačke jasno uslovljava da će ona raspisivati tender i da će po međunarodnim standardima moći da isporučuju opremu proizvođači samo ako zadovoljavaju, to su tzv. ISO standardi.Ne zaboravite, dame i gospodo, da u Srbiji postoje, za sada, tri ugašene fabrike kablova, da u Srbiji postoji potpuno uništena industrija za proizvodnju trafostanica. Tri kablovske industrije postoje u Jagodini, Zaječaru i u Novom Sadu.U Jagodini je ta industrija nešto što je dugo, dugo godina ili decenija bila pokretač privrede i mesto gde se zapošljavalo najveći deo stanovništva Opštine Jagodina. Sada je devastirana toliko da ne može proizvoditi čak ni ove kablove za automobilsku industriju, gde nam dovode ove fabrike pokretne tezge da kompletiraju tzv. automobilske provodnike, a kablovska industrija ne može da proizvodi. To je veoma jednostavna tehnologija. Zamislite koliki bi to bio zamajac da smo, koliko toliko, održali u proteklih 17 godina proizvodnju kablova, da smo u „Minelu“ pomogli da se sačuva, koliko toliko, proizvodnja trafoa. To bi sad bio veliki posao. To je ogroman posao.Znate, mi se ovde zanosimo sa idejom da ćemo prihodovati enormno velika sredstva kada je u pitanju transport električne energije. Nemojte se zanositi sa takvom idejom. Ta ideja brzo će da se istopi, iz prostog razloga što smo videli u materijalu pre neki dan, kada je u pitanju davanje kredita od Svetske banke, da Svetska banka uslovljava cenu struje. struje. Ako daje određena sredstva, onda kaže – cena struje će jednom određenom dinamikom da poskupljuje. To je ta politika cena električne energije koju vodi Svetska banka, to je deo globalnog sistema. Šta vi mislite, da će Svetska banka razmišljati o tome da jeftina struja bude u Srbiji? Šta ih boli briga. Ako je pola evra cena u Evropi i u svetu, pa šta njih boli briga, pola evra će plaćati Srbija. Kako će plaćati? Ne interesuje ih što je stanovništvo sve siromašnije i siromašnije, imaju nekretnine, ne platite struju, u početku će vam isključivati, a kasnije vam na obračunu kamate, uzimaće vam stanove, uzimaće kuće. Šta njih boli briga. Savršeno ih ne interesuje kakva je kupovna moć i kakva je socijalna prilika u Srbiji i o svemu moramo voditi računa.Mi, umesto da kroz ovakve ugovore razmišljamo o tome da postoji zdrava konkurencija, a zdrava konkurencija ovim kreditima, kao što je Nemačka Razvojna banka je krediti koje eventualno imamo od Ruske Federacije. Ruska Federacija je zainteresovana, sami ste svedoci, oko ulaganja u energopogone, u proizvodnju električne energije, kada je u pitanju Srbija. Energetika je nešto što je budućnost uz obrazovanje, uz školstvo. Poljoprivreda i energetika su budućnost Srbije. Nemojte, baš olako ovako da prihvatamo ovu tehnološku zavisnost,

Vrlo, vrlo kratko.Apsolutno, uvažavajući ovo što je gospodin Mirčić govorio, samo nekoliko elemenata koje još želim da prokomentarišem.Pre mislim da je dobro da stvaramo sami atmosferu u Srbiji, da je za nas bitno da kao država i društvo dostižemo standarde u zaštiti životne sredine. Nije dobro da stvaramo atmosferu i klimu u našem društvu i da nam to neko nameće. Nije dobro da stvaramo klimu da to radimo zbog nekog drugog. Pre svega, moramo da razumemo da to radimo zbog sebe, zbog ljudi koji žive u okolini naših, pre svega, najvećih energetskih objekata, čitaj najvećih zagađivača, i zbog naše dece.Ne prihvatam koncept – nemojte ljudi da to radimo, to nas neko tera to nije dobro za nas, ne naprotiv, mi to radimo zbog sebe i apsolutno je nebitno da li je to deo neke naše agende. Mislim da smo mi, kao društvo, dovoljno sazreli da shvatimo da, pre svega, smanjenje emisija zagađenja, smanjenja emisije CO2 i ostalih zagađivača je u našem interesu i da zbog toga moramo da ulažemo u to.Ponosan sam što smo mi u proteklih nekoliko godina uložili oko 200 miliona evra i kroz to smanjili praškasto zagađenje iz naših termoelektrana za 93%. Mi moramo da završimo denitrifikaciju, moramo da završimo odsumporavanje, i moramo u finalu da smanjimo emisije SO2, jer je to bitno zbog nas

Termosektor će živeti u onoj meri u kojoj se bude prilagođavao, u tehnološkom smislu, onim trendovima koji su za to neophodni, uz sve one vremenske rokove koji su predviđeni za prilagođavanje u tom sektoru. Podsećam da mi imamo vremenski period do 2023. godine kada treba da prilagodimo naše termoelektrane nekom nivou standarda. Mi to idemo svake godine malo po malo, i apsolutno sam uveren da ćemo 2023. godine to ispuniti, da će naše termoelektrane raditi u skladu sa tim značajnim standardima. Ponavljam, po stoti put, za nas, našu decu, generaciju koje dolaze.Potpuno je jasno da iz energetske zajednice Evropske komisije niko nama ne brani da gradimo ni nove termoelektrane. Mi u ovom trenutku gradimo Kostolac B-3, i za to imamo, da kažem, puno pravo i niko nam ne postavlja pitanje zašto gradimo termoelektrane.Jedino pitanje koje se nama postavlja i svima ostalima koji hoće da grade termoelektrane, termoelektrane, da li se za to koristi najbolja dostupna tehnologija. Dakle, termosektor mora da se razvija praćenjem standardima u oblasti zaštite životne sredine, a kada je tehnologija proizvodnje u pitanju, u skladu sa najbolje dostupnom tehnologijom. Ta najbolja dostupna tehnologija apsolutno nema žig porekla da je iz EU, niti bilo koje druge države.Mi u Kostolcu radimo sa kinenskom tehnologijom. Na primer, u našoj Elektroprivredi Srbije na remontima kapitalnim, da kažem, ulaganjima učestvuje Silovljev mašine, znači, ruska kompanija. Dakle, te najbolje dostupne tehnologije, one dolaze i iz EU i iz Kine i iz Ruske Federacije, tako da tu nema tog političkog rizika te vrste o kome ste vi govorili. Nema pristrasnosti, mi tehnološki se ne naslanjamo ni na koga, nismo tehnološki zavisni, dozvoljavamo apsolutnu utakmicu između tehnologija na osnovu njihovih cena i kvaliteta.Konačno, i kvaliteta.Konačno, politika cena, vrlo kompleksno pitanje, vrlo osetljivo pitanje. Ova Vlada, mislim da je pokazala jedan visok stepen senzibiliteta po tom pitanju i apsolutno pokušavamo da balansiramo između potrebe da cena dođe na taj neki ekonomski, čitaj tržišni, nivo i tog našeg prepoznavanja kakve su ukupno socijalekonomske mogućnosti naših građana.Mi stalno kočimo taj proces dostizanja te tržišne cene, iako smo u potpunosti u pravu, konstatno pod određenom vrstom jednog mekog pritiska međunarodnih finansijskih institucija da to radimo brže.Ono što želim da još jedanput pocrtam, da ova Vlada vodi jednu, ja duboko verujem u to, odgovornu socijalnu politiku po tom pitanju i želim da podsetim da, kada su u pitanju…Dobićete pitanju…Dobićete upalu mišića, spustite to, ne reagujem na to.Moram da podsetim da mi imamo tu kategoriju socijalno ugroženog kupca i da Republika Srbija iz budžeta izdvaja nekih, hajde da kažem, desetak miliona evra za besplatne kilovate i besplatne metre kubnog gasa. Mi na taj način pomažemo otprilike 60.000 ugroženih potrošača mesečno. Imamo jasno definisane kriterijume i ponavljam, socijalna politika kao takva, pre svega, treba na taj način da se realizuje i to je nešto što je neka politika Vlade za period koji je pred nama. Zahvaljujem. Hvala. Nema osnova za repliku. Nema ništa pežorativno. Nije vas pogrešno razumeo, odgovorio je. Sami ste rekli da ćete po amandmanima.Šta

opšteg obrazovanja i oni sve znaju.Najveće primedbe prilikom pregovora sa EU bilo je u poglavlju zaštite čovekove okoline. Šta je uradila EU? Preko finansijskih poluga uslovila je da Srbija mora da poštuje određene standarde. Nemojte reći da mi sad, srpski radikali, izmišljamo nešto što nije bilo. To je opšte poznato.Drugo, gospodine Antiću, vi možete da kontrolišete i da utičete na cene sve dok ste jednim delom samostalni finansijski, ali ova tendencija zaduživanja i ne zaboravite, ulaskom u nove investicije jasno nameće pitanje trenutka kada će se odlučiti ova Vlada da privatizuje „Elektroprivredu Srbije“. Već imamo neke najave i nagoveštaje da takva mogućnost postoji. Kako će onda Vlada da utiče na cene? Morate vizionarski da sagledavate neke stvari. Morate da vidite u nekoj daljoj budućnosti kako će se stvari odvijati.Što se tiče prljave tehnologije, ima instrument koji koristi EU, odnosno odnosno Svetska banka. Samo jedna činjenica, struja iz takve tehnologije bude jeftinija na tržištu i vi ste prisiljeni da sami to zatvarate. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala Poštovana predsednice parlamenta, poštovana gospodo ministri, koleginice i kolege, građani Srbije, i juče i danas imamo raspravu koja je, sigurno kvalitetnija u odnosu na proteklu sednicu, ali mislim da je to razlog zbog insistiranja i poslaničkog kluba Demokratske stranke i ostalih koleginica i kolega iz opozicije na otvaranju dijaloga. Mislim da je dobro da smo otvorili dijalog po svim ovim temama.Podsetiću vas da smo po ovakvim i sličnim temama u odlučivanju o zaduživanju naše države od 200 miliona evra za potrebe i EPS-a i Železnice i „Srbijagasa“ imali prisustvo ministarke pravde, koja naravno nije mogla da da relevantne odgovore na mnoga pitanja koja smo postavljali. Mislim da je to jedna od ključnih tema ove rasprave. Važno je da ste danas ovde da bismo otvorili debatu i mislim da imamo preduslove da razgovaramo o važnim temama koje su važne ne samo za nas u ovoj sali, nego pre svega za građane Srbije.Tema je pasivno zaduženje Republike Srbije, dakle garancije koje daje za kredite EPS-u i „Elektromreži Srbije“ u iznosu od 45 plus 15 miliona, dakle ukupno 60 miliona. Za nas nije sporna namena tog duga, zaista je opravdana. Opepeljivanje i povećanje nivoa efikasnosti u distribuciji električne energije je nešto što je svakako potrebno, ali je potrebno u potpunosti otvoriti sve informacije o detaljima i o načinu na koji se zadužujemo.Prvi formalni nedostatak ovih zakona, koji su nam predloženi, je to da mi u materijalima, a i u uvodnim informacijama, nemamo potpune informacije o sporazumu o zajmu. Ovde se pominje Sporazum o zajmu između „Elektroprivrede Srbije“ i kreditora KfW. Spominje se i Sporazum „Elektromreže Srbije“ i KfW. Dati su samo delovi informacija o tome kakvi su uslovi zaduživanja i mislim da to nije dobro u stvaranju našeg međusobnog poverenja i pokušaja da nađemo neka rešenja za ovako važna pitanja.Juče su neke koleginice i kolege pokazali koliko je to važno,

To je pitanje koje je važno ne samo za EPS, ne samo za radnike EPS-a, izuzetno je važno. Niko ne osporava njihov trud, ali je naše pitanje na koji način i kojim efektima se koriste sredstva koja smo odobravali i pre godinu i po dana, o tome smo govorili.Dvesta miliona evra smo kao Republička skupština odobrili zajam EPS-u za restrukturiranje. Uveliko se pričalo, prethodni direktor je uveliko pričao o restrukturiranju EPS-a, o korporativizaciji koja će rešiti mnoge probleme u samom EPS-u, ali smo nažalost videli efekte tog restrukturiranja i tih potrošenih 200 miliona evra. Šta su efekti? Pad proizvodnje u prvom kvartalu od skoro 20%, 18% kažu podaci. Ja se pozivam na neke podatke koji su dostupni javnosti. To je nešto što je tema za sve nas.Jedno od pitanja za ministra energetike je – u kojoj je fazi taj proces restrukturiranja EPS-a, jer znamo da ne bi bilo puno razloga za garanciju i naš glas u Skupštini,ukoliko je EPS sproveo potpuno korporativizaciju, ukoliko se transformisao u akcionarsko društvo, ukoliko je upisao svoju imovinu, pa da svojom imovinom kao akcionarsko društvo može da garantuje za zaduženja i kredite, šta to znači? Da li kreditor i zajmodavac nema dovoljno poverenja u zajmoprimca, pa je potrebno da Republika Srbija učestvuje svojom garancijom?Vi ste jednim delom rekli da je razlog za našu garanciju povoljniji način kreditiranja i mogu da prihvatim taj deo obrazloženja da imamo povoljnije uslove kreditiranja zbog čvrstih garancija države, ali mislim da je važno da svi mi govorimo o tome na koji način će i EPS i sva ostala javna preduzeća dostići taj nivo organizacije kroz proces korporativizacije sa upisom svoje imovine i ispravljanjem one greške koja je doneta 1995. godine usvajanjem Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije kojim je ukinuta imovina svim lokalnim samoupravama i državnim i javnim preduzećima.Dakle, sada ispravljamo taj proces i potrebno je 25 godina da ga ispravimo. To jeste pitanje za sve nas – na koji način i koliko efikasno se koriste sva ova sredstva koja odobravamo da bi dobili efikasnija javna preduzeća?O relevantnosti podataka, sa gospodinom ministrom finansija smo razgovarali o visini javnog duga. I dalje na sajtu Uprave za javni dug vidim zvanične podatke i mogu jedino o tim podacima da govorim. pre par dana pomenuli da će za tri, četiri dana doći nove informacije, ja vam verujem na reč. govorili ste o novim podacima i novom nivou javnog duga, obzirom na promene kursa dolara i odnosa sa evrom, ali mislim da je važno da kao odgovorni ljudi, polazim prvo od sebe, nas poslanika, govorimo o istinitim informacijama i relevantnim informacijama.Dakle, na taj način očekujem i od ministra energetike kada smo juče govorili o razlozima velikog pada proizvodnje u EPS, ne zbog toga da bismo vas napadali, da bismo napadali ljude u EPS, nego u pokušaju traženja rešenja, jer ja svoju diskusiju neću svesti samo na kritiku. Da, ima puno razloga za kritiku i taj gubitak očigledno pokazuje da se nije efikasno vodio taj sistem s obzirom na nivoe sredstava koji su uloženi u restrukturiranje.Reći ću vam šta je po mom mišljenju duboki razlog, a neki od kolega su već govorili o tome. Mislim da smo u poslednjih pet godina razvili tu atmosferu da mi u javnim preduzećima nemamo sposobnih ljudi koji će voditi ta javna preduzeća s obzirom na najave i u ekspozeu premijera za privatizaciju Telekoma, privatizaciju EPS, Aerodroma i ostalih važnih javnih sistema, a posebno kada se radi o ključnoj infrastrukturi i onim preduzećima koja obavljaju poslove od opšteg interesa.Mislim da je važno promeniti tu atmosferu. Ja sam bivšeg ministra Sertića u ovim klupama upozoravao da od nekih poslanika često čujemo defetističke poruke u ekonomskom smislu kada su najavljivali da će ovakav nastavak vođenja i upravljanja Telekomom i nužna privatizacija Telekoma biti upravo važna zbog toga što mi nismo sposobni da vodimo takve sisteme, da naši ljudi nisu sposobni da vode takve sisteme.Mislim da je važno izaći iz te faze u kojoj govorimo samo i isključivo o restrukturiranju, reorganizaciji, racionalizaciji. Da, to je potrebno, ali treba usmeriti usmeriti puno energije i puno snage i spremnosti i stručnosti na razvojne projekte. Mislim da je bitno da svi mi govorimo o razvoju i pre svega o novim kapacitetima i u proizvodnji električne energije i o načinu na koji ćemo prevazići ovaj problem koji imamo i koji je veliki problem, još jednom ponavljam, ne samo za EPS nego za čitavu državu Srbiju.Zbog toga ću ovde dati predlog, pošto mislim da vi kao ministri ovde sedite i imate mogućnosti da razmotrite takve predloge. Mi smo već predlagali, važno je usvojiti u Skupštini zakon o obavljanju delatnosti od opšteg interes. Važno je propisati pravila na koji način će i kompanije sticati licence i prava da se bave poslovima od opšteg interesa. Po nama je vrlo važno da razdvojimo infrastrukturu u svim javnim preduzećima od operacija, od operacija, da EMS kao infrastruktura ključna, važna za državu Srbiju, ne može da bude privatizovana iznad 51% kada se radi o vlasništvu države u infrastrukturi. To isto važi i za pruge i to važi i za telekomunikacione Mislim da na takav način država može da upravlja opštim interesom, jer je opšti interes, složićemo se, da struja stigne do svakog najudaljenijeg sela u Republici Srbiji, a da se nad operacijama nad tom infrastrukturom razvija konkurencija i da na operacijama treba podsticati razvoj tržišta.Šta su konkretna pitanja u vezi sa ova dva zakona o potvrđivanju i i davanju garancija za podizanje kredita kod KfW i podrške ovim projektima o kojima smo govorili? smo govorili? Dakle, dobili smo informaciju da je provizija 0,75%, koja je gotovo identična kamatnoj stopi. Slažemo se, kamatna stopa je vrlo povoljna

Pošto imamo u ovom delu da je ukupan taj iznos od 45 miliona plus 15 miliona, 60 miliona, dakle, taj iznos provizije od 0,75% u apsolutnim ciframa je 450.000 evra. Dakle, pitanje je kome se to plaća?Drugo pitanje - struktura izvođenja radova i konsultantskih usluga? Mi to ne možemo da vidimo. Verujem da i moje kolege poslanike i poslanice interesuje ta struktura. Koliko će se od ovih 60 miliona uložiti u same radove za realizaciju ove svrhe oko koje možemo da se složimo, a koliki je deo i uloga konsultanata u ovom poslu? Mi to ne možemo da vidimo iz ovih dokumenata zbog toga što nam nije dostavljen sporazum o zajmu. Mislim da je važno da dobijemo te informacije ili danas od vas, gospodine ministre, ili da dobijemo materijale sa ugovorima koji su potpisani između KfW, EMS i mislim da je važno kada već o tome govorimo, pošto govorimo o važnosti poverenja i načinu pre svega prema javnosti, otvoriti sve informacije, jer onda možete da očekujete opravdane sumnje. Onda kada nema pravih informacija, kada se plasiraju selektivno, onda možete da očekujete i sumnje od te informacije. Pitanje je ko vrši te konsultantske usluge? Kada dobijemo odgovor o nivou konsultantskih usluga, o odnosu sa onim što je potrebno potrošiti za izvršenje radova, onda je to pitanje ko vrši konsultantske usluge i na koji način će se sprovesti taj postupak odabira konsultanata u tom delu?Kada delu?Kada govorimo o Agenciji za osiguranje depozita, ova dopuna Zakona o osiguranju depozita na prvi pogled zaista ima smisla, jer sa negativnim kamatnim stopama jasno je da je potrebno pametnije plasirati i odgovornije plasirati ta sredstva i te depozite u očuvanju kvaliteta tih sredstava.

iz više razloga. O nečemu ste i vi govorili, gospodine ministre, ali mislim da treba pamtiti i ne treba zaboraviti da dobar deo deviznih depozita Agencije potiče iz zajma IBRD, za koji već postoje državne garancije.Šta to znači? Odgovorno plasiranje ovih sredstava, a vidimo da se radi o veoma značajnoj strukturi, devizna struktura je negde na nivou 80%, koliko sam ja video, je vrlo odgovoran posao i to jeste vrlo odgovorno pitanje na koji način će se očuvati taj kvalitet sredstava. Šta to znači za Republiku Srbiju, taj sam plasman tih 80% deviznih sredstava, u kojima dobrim delom učestvuju i krediti IBRD za koje smo mi već kao država dali garanciju? Da li je to novi rizik za državu Srbiju i novi rizik za povećanje javnog duga i novih obaveza u slučaju loših plasmana ovih sredstava? To su važna pitanja o kojima treba razgovarati. Još jednom pozivam sve vas da govoreći o svim ovim koji deluju nedovoljno važno jer se, zaboga, zadužujemo samo 60 miliona u odnosu na 25 milijardi javnog duga, ili vi ćete reći 24, ali zvanični podatak govori upravo o tome da je to nekih skoro 25 milijardi ili 24 milijarde i 900 miliona.Ministre, kada ste ovde, hoću da govorimo o podacima, jer smo raspravi na prošlom zasedanju Skupštine imali interpretacije da ono zaduženje od 200 miliona evra za EPS predstavlja u stvari reprogramiranje nekog duga iz 2011. godine i to smo čuli ovde u raspravi. Onda smo čuli potvrdu da to zaista nije tako, jer to jednostavno stoji i u ovim dokumentima. Pominjem to da bismo govorili samo o relevantnim podacima i ono što nas zbunjuje, a zbunjuje i javnost Srbije. Pokazaću vam jedan primer, pošto često govorimo o ovom konkretnom ovom konkretnom podatku koji stoji na sajtu Uprave za javni dug, u kome se kaže da je javni dug Republike Srbije na dan 31. decembra 2016. godine 25 milijardi i 189 miliona, da je stanje duga uopšte države na dan 31. mart 2017. godine 24 milijarde i 900 miliona.To je sve što stoji od podataka. Mi očekujemo ove ažurne i nove podatke. Mi sa ovim podacima možemo da baratamo.

a da je 31. marta iznosio 36 milijardi evra. Jednostavna je operacija. Znači, 36 milijardi u odnosu na 34

milijarde u 34 ili 35 milijardi iznosi upravo toliko, a opet imamo konkretan podatak da je BDP u prvom kvartalu rastao za 1%.E, o tome govorim. Govorim o podacima koji zbunjuju i nas, moguće da imate taj odgovor, ali mislim da zbunjuje i javnost Srbije, ali mislim da je važno govoriti o svim podacima na način na koji smo govorili juče, jer argument – pala je proizvodnja od 20% u EPS-u zbog toga što je bilo lošeg vremena u ovoj godini apsolutno pada, neprihvatljivo. Zbog toga što u regionu imate rast i u Hrvatskoj u proizvodnji struje u i BiH i u Crnoj Gori i u Makedoniji, a složićemo se da vremenske prilike nisu bile tako različite da bi te vremenske prilike uticale na to i bile jedini razlog za pad proizvodnje u Srbiji za 20%. Zbog toga želim da govorimo o verodostojnim informacijama, zbog toga želim da razgovaramo ozbiljno o svakoj temi, zbog toga želim da ne vređamo jedni druge pa da izađemo sa argumentima, nego da očekujemo od vas kao predstavnike izvršne vlasti prave odgovore. Ja i danas očekujem i mislim da ćemo u tom smislu i tom duhu nastaviti ovu debatu. **Dušan Vujović** Hvala lepo.Sviđa mi se i ton i argumentacija na današnjoj diskusiji, to je jako dobro, da razgovaramo o ciframa. Činjenica je da postoje mnoge nedoumice oko toga ko šta uzima i ko šta citira. Potpuno su tačni podaci, samo što smo mi citirali druge podatke. Znači, vi ste citirali, i to ste rekli, o nivou duga opšte države, mi u ovom parlamentu citiramo podatke tzv. republičkog budžeta, pošto je to sastavni deo dokumenata o kojem parlament odlučuje. Sem toga, postoje dugovi lokalnih samouprava, postoje i drugi dugovi koji ulaze u opšti dug, dug opšte države, ali razlika nije mnogo velika, 400 miliona otprilike. Prema tome, to je ta razlika i ona se permanentno provlači. Znači, to je ono što objašnjava razliku između cifre 25, 189, koju vi pominjete, i 24,8, ali to je konstantna razlika, ona ne menja dinamiku.Što

300 miliona između 31. decembra i 31. marta. To smo juče rekli u raspravi, to se tačno odnosi na otplatu jednog konkretnog kredita prema Societe Generale, tu nema nikakve dileme. Ono što je jako važno, možemo da raspravimo detalje oko cifara, mi se nalazimo na putanji smanjivanja duga u apsolutnim ciframa. Kada uzmemo u obzir to da se deo tog smanjenja odnosi i kada ono negativno deluje i kada pozitivno deluje, odnosi se na promene kursnih razlika, to je deo koji konstatujemo, ali tu malo šta možemo da uradimo na kratak rok. Već je neko pomenuo da je 20% otprilike naše zaduženosti u dinarima, oko 40 i nekoliko procenata u evrima, a ako 30 i nešto procenata u dolarima. Nestabilnost u odnosu evra i dolara utiče na cifru duga, ali de fakto ne utiče na veličinu nijedne od ove tri komponente iskazane u toj valuti.Jako je važno da se razumemo oko toga o čemu tačno pričamo. Znači, vi ste pomenuli nekoliko stvari koje se tiču EPS-a. Jedno je kredit EBRD-a od 200 miliona koji služi za refinansiranje skupih starih obaveza EPS-a, a uslovljen je promenom kvaliteta upravljanja u EPS-u i to je predviđeno planom koji je, čini mi se, juna 2015. godine donet. Znači, nema nikakve dileme da smo doneli vrlo kvalitetan dugoročni plan unapređenja upravljačke strukture, tehničke efikasnosti i finansijskog restrukturiranja EPS-a. Kako se to sprovodi, koliko je to efikasno, koliko to odlažemo ili ne odlažemo je pitanje nekog, čini mi se, periodičnog izveštaja. O tome mislim da ministar Antić može da obezbedi takav izveštaj da imamo kompletnu argumentaciju i činjenice o tome dokle smo stigli u sprovođenju tog plana. To samo po sebi ne objašnjava sva kretanja, pošto postoje događaji kao što su bile poplave i kao što su druge stvari, kao što su odroni ili neki drugi egzogeni uticaji, kao što su bile Ali i to nije toliko važno, jer to je nešto sa čime se sve zemlje suočavaju i što jednostavno u toku uzimamo u obzir. Ako želite da govorimo o tome ko je za to kriv, da li se to moglo preduprediti, to je potpuno druga diskusija.Što cifara u BDP-u, bruto domaćem proizvodu, kada uđemo u novu godinu mi koristimo projektovanu cifru BDP-a kada počnemo da računamo u novoj godini. Znači, prošle godine smo koristili cifru BDP-a od oko otprilike 4.200 milijardi, čini mi se, koja je bila za

a cifre o realnom rastu mogu ali ne moraju da se sa tim poklapaju, pogotovo ne na nivou kvartala. Prema tome, kada se računa ova cifra, sistem izbaci, rutinski deli tu cifru duga u evrima pomnoženo sa kursom, podeljeno sa oko 4.390. sa oko 4.390. Kako to uradite dobićete tu cifru. Ako vi želite, ako imate preciznije procene o tome kako se kreće BDP na nivou kvartala, mi zvanične procene nemamo, možemo da izračunamo. Ali činjenica je da kada je dug smanjen 300 miliona, a projektuje se pozitivan i realni i nominalni rast BDP-a, onda bi trebalo pada. Koliko precizno pada, možemo da sednemo i da se dogovorimo. To je pitanje konvencije ovde. Kažem vam, mi koristimo BDP za 2017. godinu kao osnovu računice. Inače bismo za svaki mesec morali da procenjujemo, statistika kod nas nije dovoljno precizna da publikuje te mesečne podatke. Oni mogu da nam daju interne procene, ali procene postoje tek na nivou godine.U godine.U jednom delu gde se jako slažemo, a gde nismo još ni blizu onoga što bismo trebali da imamo, to je pitanje sadržaja tih projekata, pitanje dokumenata koji iza toga stoje i pitanje onoga što se u svetu zove ocena projekata.

u kome su detaljno date sve stvari koje vi želite da znate. Znači, dato je obično i stanje sektora u kome se daje kredit i dinamika sektora i razlog za taj kredit i detaljna specifikacija troškova tog projekta, uključujući deo koji se finansira iz kredita, koji se finansira iz domaćih sredstava sredstava i koji se ne finansira, recimo, pošto ih mi po pravilu oslobađamo nekih dažbina, uvoznih i ostalog, za projekte koji se međunarodno finansiraju. Naravno, jedan od elemenata su i konsultantske usluge domaće i tome, vi postavljate pravilno pitanje. Mi smo želeli da to standardizujemo i kod onih projekata gde imate bilateralne kredite tu metodologija nije jasna i tu bismo morali mi da nametnemo i parlament da nas podrži da i tu izaberemo neku metodologiju i da ocenjujemo te projekte na isti način. Znači, da Vlada paralelno sa dokumentom o kreditu, koji uvek postoji, to je ugovor koji vi ratifikujete, postoji i dokument o sadržini tog kredita koji će onda upravo onaj deo koji je ministar Antić objašnjavao objasniti zašto se radi otpepeljavanje, kako se to uklapa u strategiju, kako to podiže kapacitete i zadovoljava ekološke standarde i sve ostalo, uključujući elemente troškova – to radimo filterima, to radimo ovako, to radimo onako.Sada, zašto to nemamo standardno? To je pitanje koje možemo lako da postavimo i na njega još lakše odgovorimo, to treba da tražimo, pošto ti dokumenti postoje u slučaju međunarodnih finansijskih institucija oni se daju. U slučaju bilateralnih kredita nekih, i ovakvih kredita koji dolaze iz grantova, oni postoje ali se rutinski ne daju. Bilo bi dobro, evo vi možete da tražite kao poslanici da se i to priloži pa ćemo dati vrlo rado, čini mi se da tu ne bi trebalo da bude.. Tu nema dileme, razumete.Konačno, razumete.Konačno, da objasnim ovu prirodu uslova finansiranja. Znači, svaka organizacija međunarodna, bilateralna i multilateralna, ima svoje uslove finansiranja, postoje dva nivoa objašenjenja. Jedno je kada država da garanciju onda vam oni iz svoje neke dve grupe uslova finansiranja daju povoljnije. Jer, oni kažu ako država da garanciju onda ona time pokriva sve nekomercijalne rizike. Znači, i samim tim vas oni klasifikuju u bolju kategoriju, daju vam nižu kamatnu stopu, to je onih 0,8%. Prema tome da ne idemo sa državnom garancijom KfW bi mogao to da finansira i dalje, ali možda ne po toj stopi, ne mogu tačno da vam kažem kolika je stopa, ali sigurno ne 0,8%.Što se tiče „front and fee“, to je ta 0,75% to se plaća jedanput, na početku projekta i to de fakto pokriva troškove pripreme projekta. Znači, to izračunate ovde 0,75%. Znači to je tzv „front and fee“, to nije kamata, to se plaća jedanput, a 0,25% se plaća na angažovana a neupotrebljena sredstva. Znači, on kaže – ja ću onog momenta kada vi ratifikujete ja ću staviti sa strane 45 miliona za EPS, to će biti u likvidnom obliku koji manje zarađuje nego drugi oblik optimalni, i ta razlika od 25% pokriva njima troškove angažovanja.To je standardna procedura kod svake banke i kod naše. Ponekada neko izražava trošak ovaj kao fiksnu sumu, trošak pripreme kredita i ocene kredita itd, od 100 hiljada evra, a neko kaže to je „front and fee“ 0,75% kao što je ovde slučaj, i to nije za Srbiju, to je za sve, to je politika kreditora a nije … I, ona se ponekada prilagođava zemljama. Recimo Svetska banka tipično ima da taj „front and fee“ skine ili prepolovi za zemlje sa nižim nivoom dohotka, dugove ne mogu tačno da vam kažem, ali to je standardno. Imamo, ono što smo mi dobili, to je standard.Konačno, samo još jedna napomena, slažem se da treba da imamo iste informacije, slažem se da treba da objasnimo suštinu. Ali, suština je zašto obezbeđujemo ove garancije?Ove garancije su sastavni deo strategije podrške tom sektoru. Pomenuli ste 200 miliona IBRD koji su direktno EPS-u dali za refinansiranje, a uslovljeni su unapređenjem i sprovođenjem plana restrukturiranja, a ovaj drugi kredit koji se odnosi ne samo na EPS nego i na druge naše kompanije u domenu energetike i saobraćaja, koji smo imali pre neki dan od 182,6 miliona miliona evra, taj je podrška budžetu za reforme koje se sprovode u Železnici u EPS-u i Srbijagasu. Ali, to je potpuno drugi tip kredita. On kaže, mi ćemo dati budžetu jeftinu podršku za sprovođenje reformi u ovim sektorima gde postoje visoki rizici da se promašaj tog sektora prevali na budžet.Setite se, godinama mi plaćamo ono što Srbija gas nije uspeo da plati, preuzimamo dug države, godinama smo imali probleme sa gubicima u Železnici, godinama Železnici dajemo koliko smo ove godine u budžetu dali 17,18, 19 milijardi da se pokriju razlike u platama i troškovi učešća u finansiranju kredita. tome, to ima duboku logiku, oni nam daju 182 miliona da bismo podržali reforme koje će da zatvore ove rupe gde se često budžetska sredstva odlivaju. Znači, oni su potpuno različiti instrumenti, ovo je investicioni, onaj strukturni i pare ostaju EPS-u, a ovaj treći je podrška budžetu.

i analiziramo zajednički podatke na osnovu tačnih informacija, i u duhu toga bih uvaženog kolegu Ćirića pozvao da i sa druge strane imamo tačne informacije.Proizvodnja informacije.Proizvodnja u EPS-u jeste pala u prvom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine, ali ne za 20%, nego za 14,5%. Tako da, ja samo pozivam da se držimo istog duha kad tražite od nas da govorimo tačne brojke, onda i ja vas molim, pošto nemam prava da zahtevam, da i vi govorite tačne brojke, a tačne brojke su upravo to 14,5% pad proizvodnje električne energije i 10,1% pad u proizvodnji uglja, pričamo o prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na prvi kvartal 2016. čemu ponavljam, 2016. godine, još jedanput to moram da naglasim, je jedna od dve najveće proizvodnje električne energije u istoriji EPS. Rekao sam i juče, prosečna proizvodnja električne energije u EPS u poslednjih 15 godina, mislim da je dovoljno dugačak vremenski period da možemo da se složimo da prosek je neki referentan, je 33.700 gVh 2016. godina 36.650. Znači, možemo da vidimo da je ta 2016. godina zaista bila jedna onako izuzetno dobra godina sa visokom proizvodnjom. U 2017. godini, prvi kvartal manji, nismo zadovoljni time, apsolutno. Velike kritike na činjenicu da se neki elementi nisu brže rešavali. Ali, isto tako moramo da sagledamo sve uslove koji su do toga doveli.Moram da napomenem ma koliko vi sada iznosite sada neke podatke koji su meni nepoznati. Prvi put čujem za to da je na primer u tom januaru bilo ko imao u regionu ozbiljnu proizvodu električne energije, jer su svi bili u dramatičnim problemima, i Crna Gora, ona pogotovo, to znam.Tako da je apsolutno nemoguće da su imali povećanje proizvodnje, ali evo, pošto volim da budem vrlo egzaktan, u januaru 2017. godine protočne hidroelektrane, znači koje su gro naše proizvodnje uz hidro sektore, jer je to Đerdap, 446 gvh, ove godine prošle godine, 678 gVh. Dakle, uvaženi narodni poslanici, 34,5% je u januaru bila manja proizvodnja u hidro sektoru na protočnim, znači, na Đerdapu. U celom prvom kvartalu, proizvodnja u hidro sektoru je bila negde 14% manja nego u prvom kvartalu prošle godine. Dakle, bez dileme upravo ti meteorološki i hidrometeorološki uslovi su značajno uticali na činjenicu da u 2017. godini imamo manju proizvodnju nego u 2016. godini.Kada je proizvodnja uglja u pitanju, postoji obrazloženje, ne kažem da je opravdanje, ali postoji jedno potpuno razumno i racionalno obrazloženje sa kojim ni mi nismo u potpunosti zadovoljni, ali moramo da uzmemo u obzir te objektivne parametre. Dakle, u januaru mesecu je postojao problem sa transportom uglja između Kolubare i Obrenovca, umesto da ide 100 tona dnevno, išlo je 50 hiljada tona dnevno zbog potrebe da se svaki vagon odledi. krajem februara, do 12. aprila imali smo smanjenu proizvodnju na polju D zbog činjenice da nam se aktiviralo klizište, odnosno jedna masivna nestabilnost na etažama uglja u dužini od 2,6 km zbog čega u tom periodu maltene nismo imali na polju D neku ozbiljniju proizvodnju uglja.Dakle, da pričamo o preciznim brojkama, da ih razumemo u potpunosti, da ih ne izvrćemo onako kako nam odgovara, apsolutno sam za takav pristup i sa svim brojevima i podacima stojim na raspolaganju i Skupštini i ukupnoj javnosti.S druge strane, želim samo da vas informišem da u skladu sa ovim o čemu je i kolega Vujović govorio, mi imao proces korporitivizacije, proces restrukturiranja

uvek se to uhodava. Kada vi iz sistema gde ste imali decenijama 14 generalnih direktora, pa sada svako od njih svoje timove, sada dovedete na nivo da imate jednog generalnog direktora, izvršne direktore za proizvodnju električne energije uglja, distributivne poslove itd, to su tektonske promene u „Elektroprivredi Srbije“ koje se polako uhodavaju, koje idu svojim tokom. Mi se nalazimo sada u fazi kada do kraja rešavamo pitanje imovine, procene vrednosti imovine i kapitala „Elektroprivrede Srbije“, koje bi trebale da dovedu, ja se nadam, do kraja ove godine „Elektroprivredu Srbije“ u onaj status o kome ste i vi pričali, dakle, zatvoreno akcionarsko društvo se 100% vlasničkog kapitala Republike Srbije. **Maja

Ja dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je Grad Niš. Ovde u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS.Šta sam SNS.Šta sam hteo kao narodni poslanik? Hteo sam podršku setu ovih zakona, jer mislim da su to zakoni koji daju stimulaciju razvoja i pomoć u razvoju u onom delu gde ja živim, a to je jugoistočna Srbija.Ja ću staviti akcenat na Predlog ovog zakona o garanciji naše države, našeg budžeta Srbije za dobijanje kredita, odnosno pozajmice koje koristi „Elektromreža Srbije“ od 15 miliona evra.Šta drugo da kažem nego da je ova pozajmica veoma korektna, niska kamata, godina perioda kada treba da se vraća, s tim što ulaganjem u „Elektromrežu Srbije“ ima mogućnost da obezbedimo sigurnost svih građana na teritoriji cele Srbije što se tiče električne energije.Ja mogu da kažem i da se podsetimo, svi ovde znamo perioda decembra 2015. godine, kada su bile velike hladnoće, kada su bile velike količine leda na visokonaponskim mrežama u mom kraju, u Knjaževcu, na jugoistoku Srbije, kada je pao ceo napon. Tada smo uspeli, zahvaljujući dobroj organizaciji radnika EPS-a, radnika „Elektromreže“, Vojske Srbije, da taj problem rešimo i zato ja sada podržavam i predlog ovog zakona i vas, ministre finansija, i vas gospodine Antiću, ministre energetike, zato što ćemo imati mogućnost da uložimo u „Elektromreže“, da uložimo na način da se pojača kapacitet i bolji transport struje u celoj Srbiji.Svi

tome, ulaganjem 15 miliona evra na devet godina za ovaj projekat, za ovaj program, to će biti ja mislim dobro, s tim što ću potencirati da, ulaganjem u „Elektromreže“, stavimo akcenat na jugoistok Srbije, na ulaganje u „Elektromrežu“ na jugoistoku Srbije zato što je tamo bilo u prethodnom periodu veoma zapušteno stanje. Mogu da kažem da niskonaponska mreža u tom delu do pre neku godinu bila je u katastrofalnom stanju. Tamo u nekim našim selima i u Svrljigu, Knjaževcu, Beloj Palanci i okolnim opštinama jugoistoka Srbije, „Elektromreža“ je bila u katastrofalnom stanju.Jednostavno, to su mreže od 0,4

da se uradi rekonstrukcija svih tih potrebnih i trafo stanica i stubova, tako da je to u mom kraju tamo počelo da se radi, da se rekonstruiše, da se radi.Mislim da ćemo i ovim sredstvima od 15 miliona evra uspeti da jedan deo tih sredstava uložimo u taj deo jugoistoka Srbije, da pojačamo niskonaponsku mrežu, da pojačamo visokonaposnku mrežu i da na taj način obezbedimo bolju snabdevenost svih građana na teritoriji naše Srbije. S tim ja potenciram uvek na jugoistok Srbije, zato što je u tom delu, verujte, najteže. Tamo ništa ne promaši, ni hladnoća, ni suša, ni vatra, ni voda i zbog toga ja u potpunosti podržavam ponovo ovaj zakon i glasaću kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke za set ovih zakona zato što mislim da ćemo imati mogućnost da poboljšamo prenos energije i da svako domaćinstvo ima isti napon, da svako domaćinstvo ima istu mogućnost da u tom domaćinstvu može sutra da se ulaže, da se gradi i da se rešavaju problemi u poljporivredi, da se poljoprivreda stavi u nekom boljem svetlu, ali bez jake i dobre snabdevenosti električnom energijom i to nije u mogućnosti da se radi.Mislim da ćemo ovim zakonom

2014. na 2015. godinu veći deo tog sistema bio u kolapsu, zbog leda je bio uništen i tamo je sada dosta građeno. Da li će se nastaviti sa izgradnjom visokonaponske mreže 110 i da li će to biti urađeno u narednom periodu, što je vrlo bitno za nas koji živimo na jugoistoku Srbije.Znam i siguran sam da će ova Vlada

Znači, polako.Vi pogledajte u Poslovnik šta znači reč „ovlašćeni“, molim vas, na ne bi me kolumnisti prozivali da ja edukativno se obraćam vašoj poslaničkoj grupi ovde.Izvolite. Hvala.Predsednice, prekršili ste član 96. Poslovnika, koji govori o učesnicima u raspravi, koji kaže: „U osnovnom postupku po otvaranju načelnog pretresa svake tačke dnevnog reda sednice Narodne skupštine pravo da govore po sledećem redosledu i vremenskom trajanju imaju: predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akata koji dobija reč kada je zatraži i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja“.Na vaš predlog, predsednice, odlukom većine u Skupštini, a suprotno ovom Poslovniku, mi smo objedinili šest tačaka dnevnog reda ove sednice. Jedna od tih šest tačaka je Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa DS ovaj put i njihov predsednik poslaničke grupe je ovlašćeni, u skladu sa Poslovnikom, predlagač ove tačke dnevnog reda.Po odluci većine, na vaš predlog, iako to nije po Poslovniku, mi ovde vodimo objedinjeni načelni pretres. Znači, postoji nekoliko ovlašćenih predlagača, to su predstavnici Vlade, dva ministra koja su ovde, to ste vi kao predlagač jedne tačke dnevnog reda, ali i gospodin Ćirić.Ovo ne bi bio prvi put da se predlagači zakona u objedinjenoj raspravi javljaju i da zloupotrebe i da govore i o drugim tačkama koje su okviru objedinjenog pretresa. To je radio vaš kolega, gospodin Martinović, više puta u ovom sazivu. Svaki put ste ga puštali. Ako hoćete na isti način da se odnosite prema svim poslanicima, molim vas da dat reč, kao ovlašćenog predlagaču gospodinu Ćiriću, da govori kad hoće, koliko hoće, a vi sledeći put razmišljajte kako objedinjujete tačke dnevnog reda na dnevnom redu Narodne skupštine. Hvala. **Maja Gojković** Uopšte niste u pravu, uvaženi poslaniče. Nisam ni očekivala da budete u pravu, pošto vi vršite zloupotrebu Poslovnika kada se pozivate na prekršeni Poslovnik.Vrlo jasno je šef poslaničke grupe, odnosno poslanik Ćirić, rekao da želi da replicira, ne u vezi članova odbora koje je sam predložio, znači, to bi bila zloupotreba da ustane i da govori o ovim tačkama dnevnog reda, Martinović to može.)Povreda Poslovnika neposredno mora biti učinjena.Znači, pričate o nečemu što zaista ne može da se poredi kad je neko predlagač zakona, a kada neko traži repliku da replicira ministrima u vezi njihovog izlaganja.Što

pred nama su četiri predloga zakona za koje tvrdim, a vidim i gospoda, kolege, poslanici iz opozicije, da su korektni, konkretni, urađeni na vreme, jer svo ovo vreme i juče i danas u diskusijama nismo videli nijednu ozbiljnu i značajnu primedbu na ova četiri predloga zakona.Ono što smo čuli kao primedbe odnosilo se na rad „Elektroprivrede Srbije“, kao da neko zaboravlja da „Elektroprivreda Srbije“ nije počela juče da radi u nekom blagostanju i da smo to nasledili 2012. godine veoma uspešnu kompaniju, nego da se trudimo i da svo ovo vreme pokušavamo da oporavimo nešto u šta godinama ništa nije ulagano.Takođe, kao primedba, a ne znam zarad čega, pojavila su se gospoda Grčić i moj prijatelj Zoran Babić, koji niti je tema, niti smo raspravljali uopšte o njemu. Komentarisao se izbor v.d. direktora javnih preduzeća. Tvrdim da će gospodin Babić, svoj posao, kada ga već pominju, raditi konkretno, predano, savesno i kvalitetno.Sada

toga u jučerašnjoj svojoj diskusiji rekao je gospodin i kolega Goran Kovačević, tako da tu ne treba mnogo trošiti vremena, sem napomenuti ponovo da je ono što i stoji u materijalu, da je to jedan, pre svega, domaćinski odnos Vlade i Ministarstva finansija prema određenom problemu, gde pokušavamo da kad već imamo mnogo kredita i mnogo kreditnih obaveza, da sve to što stvara finansijske probleme našoj državi na jedan način predupredimo i da sredstva koja godinu, godinu i po dana opterećuju negativne kamate u određenom periodu i za određeno vreme dozvolimo da preko NBS se plasiraju ta devizna sredstva u devizne hartije od vrednosti, koje izdaje Republika Srbija.Što se tiče druga dva predloga zakona, a to su zajmovi od Nemačke razvojne banke, meni je posebno zadovoljstvo da pre svega vodimo računa o ekologiji i da vodimo računa o tome da nije za pohvalu što smo četvrti proizvođač u Evropi električne energije na bazi uglja i da pokušavamo da predupredimo sve one negativne posledice koje takva proizvodnja električne energije uzrokuje.Takođe, moram da pomenem da mnogi zaboravljaju, verovatno na nekim egzotičnim destinacijama zima nije bila duga i hladna. Ove godine grejna sezona je trajala od 1. oktobra do 1. maja, ako smo zaboravili. Zaboravili smo i onih mesec dana leda na Dunavu, i malo više. Konkretno u Kraljevu ledeni dani su bili mesec i po dana. Temperature su konstantno bile mesec i po dana ispod nula stepeni.Ja smatram da bi trebali da se zahvalimo svim tim ljudima u elektrosistemu, koji su nam omogućili da bez problema i bez zastoja funkcionišemo ove godine.Na kraju, s obzirom da ima dosta govornika, pomenuću da je dobra investicija i da je to nešto što će nam doneti u budućnosti novac, a to je ovaj panevropski, tranevropski dalekovod, gde smo i mi deo njega, posebno onaj deo koji mene posebno dotiče, a to je između Kragujevca i Kraljeva dalekovod i u Kraljevu ta trafostanica od 400 kilovata, kako ste vi rekli, gospodine ministre.Nadam se da ćemo uz taj dalekovod omogućiti da svi oni naši proizvođači zelene energije, a u tom kraju ima mnogo proizvođača, vidim mnogo investicija budućih, da ćemo proizvoditi zelenu energiju, priključe se na taj dalekovod i da izvozimo tu zelenu energiju po višim cenama. Hvala.

Zahvaljujem.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, evo danas imamo na dnevnom redu četiri meni zanimljive tačke dnevnog reda, a to su dva predloga zakona o dopuni zakona i dva predloga zakona o davanju garancija.Od gospodina Vujovića čuli smo dosta vezano za Agenciju za osiguranje depozita, o interkalarnim kamatama itd. Ovde jedino što bih želeo da dodam, obzirom da su moje kolege dosta pojasnile već ono što je i gospodin Vujović objasnio, a to je da upravo ovakav odnos prema državi pokazuje jedan domaćinski odnos, čak i u ovom delu gde bi ovo verovatno neka druga Vlada propustila, a eto, zahvaljujući ovako dobrim ministrima prevashodno pobrinuli smo se da ova sredstava koja ne moramo, ipak iznađemo način kako da se sačuva i kako da se spreči poraz kreditnog zaduženja Republike Srbije, sve vezano za negativnu kamatu koja postoji u inostranim bankama.Što se tiče Predloga zakona o davanju garancija kod Nemačke razvojne banke, ovde zaista samo mogu da dodam, tj. kako je moguće da pojedini poslanici opozicije uopšte posumnjaju u način vraćanja kredita, obzirom da Nemačka razvojna banka postoji od 1948. godine? Zar zaista misle da ova banka tek tako odobrava kredite nekome za koje prevashodno ne izvrši proveru mogućnosti povraćaja sredstava?Takođe,

prihvatile, tj. u neku ruku i tražile da grejs period bude samo tri godine, dakle, manji od onoga što bi mogli da dobiju, upravo iz razloga zato što smatraju da ovaj kredit mogu da krenu da otplaćuju znatno ranije.Ovde je veoma važno da napomenemo da će javna preduzeća biti ti koji će vraćati ove kredite.Drago mi je da smo i u toku jučerašnjeg dana a i danas imali prilike da čujemo pohvale na račun ministara, čak i od nekolicine poslanika iz opozicije, pa ovom prilikom želim i ja da pohvalim i gospodina Antića i gospodina Vujovića, a to pokazuje ništa drugo nego da su

što je zaista bitno, to je da smanjivanje ove emisije štetnih gasova zaista je degutantno da pokušava bilo ko da predstavi građanima Srbije da se to radi da bi neki građanin EU imao čistiji vazduh, a da pri tome zaboravi one ljude koji žive u blizini Termoelektrane „Nikola Tesla“.Takođe, čuli smo, nažalost, i da će navodno, maltene ovim rečima, ne bukvalno, pojačanje napona u mreži ubiti miša, pa će zbog miša uginuti mačka, pa će to dovesti da neko izgubi u nekom trenutku kuću. Zaista nemojte to da radite, da obmanjujete građane Srbije i da u isti koš stavljate nepovezive stvari.Juče stvari.Juče smo čuli da su neki pominjali da je to napad i da nešto mora ružno da se kaže čak i ako je zakon dobar, zato što se ovde mnogi bave politikom. Pre bih rekao da se mnogi ovde bave nažalost ne politikom nego politikanstvom, pa su, eto, juče iskoristili priliku, iako nikakve veze sa ovim dnevnim redom nema, da nablati gospodina Bratislava Gašića i Aleksandra Vučića. Ali, neka samo tako nastave, jer, sve što više blate, sve je manji broj ljudi koji im daje podršku. Eto, i danas taj gospodin koji je to radio nije tu, zato što ga još jedan odbornik napušta u Trsteniku, pored većeg većeg broja koji je do sada otišao od njega. Sve što više napada, sve manji broj stoji uz njega, ali i uz ostale koji to tako čine, pa i u današnjem parlamentu.(Zoran Krasić: Tema.)Naravno, sve je ovo u temi.Juče smo temi.Juče smo takođe čuli prigovore na direktore javnih preduzeća, kako se zapošljavaju i zašto se sistem ne primeni na „Elektroprivredu Srbije“, a isti ti su zaboravili da su u određenom trenutku javna preduzeća napravljena da bi ti počeli da rade, bez jednog jedinog dana životnog iskustva, kao prvo radno mesto u životu, pa postajali direktori javnih preduzeća.Želim zaista da pozovem sve poslanike da podrže sve ove tačke današnjeg dnevnog reda, jer su domaćinske i pomažu razvoju i napretku Republike Srbije. Hvala puno.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri, poštovane kolege narodni poslanici, danas ću da govorim o dve dopune zakona – Zakon o osiguranju depozita i Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, koje su povezane, ali i veoma važne u ovom trenutku i koje govore o odgovornosti naše države i njenih institucija i prilagođavanju okolnostima na koje mi ne možemo da utičemo. Ali, zato možemo da vodimo računa o profitabilnosti u svakom segmentu.Sistem osiguranja depozita fizičkih lica uveden je 2005. godine i Zakon o osiguranju depozita je poslednji uveden 2015. godine, 1. aprila. Novi Zakon o osiguranju depozita sada treba dopuniti zbog drugih uslova koji su nastali na međunarodnom bankarskom tržištu.Da podsetimo, sistem osiguranja obuhvata sledeće kategorije deponenata, a to su, kako fizička lica, tako preduzetnici, mikropreduzeća, mala preduzeća i srednja pravna lica. Cilj osiguranja depozita jeste da deponentima pruži sigurnost uloga i da se doprinese opštoj stabilnosti finansijskog tržišta. U slučaju stečaja ili u slučaju likvidacije banaka, Agencija za osiguranje depozita mora da omogući brzu i jednostavnu isplatu sredstava deponenata do 50 hiljada se dešava sada na međunarodnom bankarskom tržištu? S jedne strane, postoji visoka štednja, čiji vlasnici ne žele trošiti ni investirati, a potražnja za kreditima je dosta niska. Perspektive za profitabilna ulaganja prilično su nesigurne, kako za banke, tako i za poslovni sektor u evro zoni.Depoziti kao tradicionalni izvor sredstava banaka praktično postaju visok trošak operativnog funkcionisanja banaka, te ne čudi zašto su pojedine banke u razvijenijim zemljama uvele negativnu kamatnu stopu na štednju. Štediše tako praktično plaćaju bankama naknadu za čuvanje depozita, tim više ako se oni čuvaju kod banaka koje su sa reputacijskim kapitalom i koji ih, po definiciji, čini poželjnijima.Iako negativna kamatna stopa predstavlja paradoks sa pozicije našeg današnjeg načina razmišljanja i iskustva, slična situacija postojala je i u vreme „zlatnog standarda“, kada su vlasnici zlata plaćali bankama naknadu za čuvanje.Euribor, čuvanje.Euribor, o kome su govorile moje kolege koliko juče, tako i danas, koji predstavlja u stvari međunarodnu bankarsku stopu i cenu koju banke nude jedne drugima pozajmicu na međunarodnom bankarskom tržištu je već jedno izvesno vreme u negativnom saldu, tako da je tromesečni euribor 0,331, šestomesečni 0,250, što je jako nisko, a samim tim je u minusu. To neće prouzrokovati drastično smanjenje kamatnih stopa za kredite u evrima u našoj zemlji, iako su sada krediti povoljniji, većinom se sastoje od fiksne i varijabilne kamatne stope, u skladu sa odlukom Evropske centralne banke koja je snizila euribor, da bi podstakla prvenstveno razvoj evropske privrede i krediti u našoj zemlji su svakako jeftiniji.Sve navedeno što sam do sada rekla podstiče da štediše što više investiraju i time ožive ekonomsku aktivnost, a u slučaju da mere izazovu nestabilnost depozita i budući rast kamata, mogao bi izvući bankarske sisteme razvijenih zemalja iz postojeće zamke likvidnosti.Mnoge poslovne banke u Evropi koje su uvele negativne kamatne stope prema klijentima su izuzetno retke, to su izolovani primeri, i to isključivo sa poslovnim i velikim korporativnim klijentima za depozite iznad određenih visoko postavljenih vrednosti.U Srbiji postoje pozitivne, relativno aktivne kamatne stope, kao razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, kako u dinarskom, tako i u deviznim kreditima, što omogućava bankama da posluju profitabilno, pa stoga cena koštanja izvora, u odnosu na upotrebu sredstava ne može biti opravdanje za razmatranje uvođenja negativnih kamatnih stopa na našem tržištu. takođe, Narodna banka je izdala saopštenje gde je analizirala sve ovo o čemu pričam, a uvećanje baze domaćih depozita je od ključnog značaja za finansijsku stabilnost u Srbiji što, imajući u vidu karakteristike našeg finansijskog sistema, sigurno izraženije u odnosu na zemlje čije centralne banke primenjuju negativne kamatne stope. Negativne kamatne stope na međunarodnom okruženju nisu primerene i nisu opravdane u domaćim uslovima, niti mogu služiti kao smernice za ponašanje domaćih banaka.Sa ovim dopunama zakona koje sam napomenula, čl. 4. i 7, prvenstveno se vodi računa o fleksibilnosti upravljanja sredstava, o smanjenju troškova fonda i zatim o pozitivnim stopama prinosa na hartije od vrednosti. Imajući u vidu da je obaveza zakonska, da valutna struktura fonda bude 85% u deviznim sredstvima potpuno je logično i potpuno je neophodno zato što naša Vlada, Ministarstvo finansija predlažu ovakvu dopunu zakona u ovakvom trenutku.Narodna banka Srbije u svoje ime i za svoj račun Agencije devizna sredstva fonda za osiguranje depozita ulaže uglavnom u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka. Međutim, izuzetno u ovim uslovima koje sam napomenula na međunarodnom bankarskom tržištu i u okolnostima značajnih promena, devizna sredstva Fonda za osiguranje depozita može ulagati u devizne dužničke hartije od vrednosti. One hartije od vrednosti se u stvari po unapred utvrđenoj kamatnoj stopi isplaćuju u određenom momentu, u tačno utvrđenim periodima dospeća, tako da u suštini ne postoji rizik za one hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije. Sredstva Fonda za osiguranje depozita ulaže se prvenstveno da se održe prihodi, da se umanji rizik i da s održava likvidnost Fonda.Fiskalna disciplina, sa ovim bih završila, će svakako uticati na poboljšanje dužničkog rejtinga naše zemlje, koji je iz godine u godinu sve bolji, a najavljenom privrednom rastu svakako pogoduju niske kamatne stope. Imamo odgovornu državu, odgovorno Ministarstvo, Narodnu banku Srbije koji donose prave i jedine moguće mere kako bi se sve više otvorile perspektive povećanja investicija i zaposlenosti. Hvala na pažnji. Hvala vama.Reč ima narodni poslanik LJiljana Malušić.Izvolite.

KfW Frankfurt na Majni, po zaduženju javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije Beograd“, Projekat modernizacije sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla A“.Naime, Republika Srbija je garant povratka zajma koji iznosi, u ovom momentu, 45 miliona evra od strane Nemačke Razvojne banke. Takođe, Elektroprivreda sama ulaže 10 miliona evra. Ukupan projekat iznosi 55 miliona evra. O čemu se radi? Radi se, pre svega, o rekonstruisanju kompletnog sistema za prikupljanje, transport i odlaganje pepela i šljake. Znači, bavimo se ekologijom. Vrlo brzo će doći dan kada ćemo morati da otvorimo Poglavlje 27, a tu smo poprilično tanki, što se tiče naše nam lepe Srbije, jer smo 2012. godine, kada smo došli na vlast zatekli 3.500 smetlišta.Građani Srbije naprave na godišnjem nivou negde oko 2,5 tona otpada, što je nedopustivo. Ovo je jedan od koraka, ubrzanih koraka koje moramo brzo odraditi nekako, ne bili smo se približili standardima Evropske unije. Naime, šta se dešava? Od silnih projekata koje smo dobili odradili smo 80% projekata, što se tiče otpadnih voda, prečišćavanja voda i zaradili dobar bonitet, imamo i kredibilitet kod stranih banaka, na osnovu toga i dobijamo ove zajmove.Treba pohvaliti Vladu i Ministarstvo energetike, rudarstva, kao i Ministarstvo finansija, zbog uslova koje smo dobili. Naime, vratićemo ovo tek za pet godina, počinjemo da vraćamo dug. Vraćamo ga po izvanrednim kamatama, kamata je fiksna i iznosi 0,8%. Ovo sve govori o jednom jako dobrom poslovnom ambijentu i o društveno korisnom ponašanju.Drugi zakon o kome ću govoriti je Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd, za Projekat „Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu“. O čemu se ovde radi? Ovde se radi o zajmu koji iznosi 15 miliona evra od Nemačke Razvojne banke, takođe, Elektromreža daje devet miliona evra i dobijamo donaciju od Evropskog fonda za zapadni Balkan 6,5 miliona evra. Ukupna vrednost projekta je 30 miliona evra i sigurna sam da će se zamenom mreže Elektroprivrede Srbije desiti to da više neće biti nestanka struje, da ćemo, što se tiče ekologije, doći na jedan vrlo zavidan nivo.Kada smo kod ekologije, Poglavlje 27 nas vrlo brzo čeka i nadam se da tu nećemo imati nekakvih poteškoća da uđemo u Evropu. Radimo po svim standardima Evropske unije i sigurna sam da će u Danu za glasanje sve moje kolege, a i ja, podržati predloge ovih zakona. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite. **Zvonimir Hvala.Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri, članovi Ministarstva, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u dosadašnjem toku rasprave čuli smo sve što se trebalo čuti, sve što je trebalo reći o predlozima zakona koje, na predlog Vlade Srbije, usvajamo na ovoj sednici.Izražavam svoje zadovoljstvo što su vaša ministarstva, gospodo ministri, a posebno vi, i ovim predlozima zakona pokazali svoj domaćinski odnos, kao i cela Vlada, u vođenju države, što narod očigledno prepoznaje. Videlo se to i na izborima.Kod prva dva predloga zakona, jasno je, radi se o još jednom načinu smanjenja troškova u radu Agencije za osiguranje depozita, pa su samim tim i prihvatljivi i posle vaših uvodnih obrazloženja, mislim da nema potrebe dalje obrazlagati.Kod druga dva zakona radi se o garancijama koje Republika Srbija daje Nemačkoj Razvojnoj banci za zajmove EPS-u i EMS-u, a reč je u iznosu od 45 miliona evra Elektroprivredi Srbije, kojim se unapređuje zaštita životne sredine u Srbiji i paketi ugovora o zajmu od 15 miliona evra, napominjem, uz donaciju u iznosu od 6,5 miliona evra za potrebe Elektromreže Srbije, za realizaciju projekta „Transbalkanski koridor“. Ovi zajmovi su veoma važni za razvoj energetskog sektora Srbije.Kredit za EPS, čiji je rok otplate 12 godina, uz početak od pet godina, a za koji je Vlada Republike Srbije dala garancije, odnosi se na finansiranje i modernizaciju sistema transporta pepela u Termoelektrani „Nikola Tesla“. Taj zajam će biti iskorišćen za rekonstrukciju sistema transporta pepela u najvećoj EPS-ovoj termoelektrani, a rezultat će biti bolji kvalitet vazduha, jer će se sprečiti da vetar raznosi pepeo iz TENT-a, a ponekad će zaštiti i od zagađenja podzemne vode, reku Savu i zemljište.Zajam i donacije EMS-A zaokružiće drugu sekciju prve faze gradnje projekta „Transbalkanskog koridora“, a koja ukupno ima četiri sekcije. Reč je o projektu koji vredi oko 30 miliona evra i on će, uz podršku Nemačke, biti povoljno finansiran zajmom koji odobrava Nemačka Razvojna banka KfW.Dakle, reč je o projektu koji ima grant ili donaciju od 6,5 miliona evra koji obezbeđuje Evropska unija. Bez pomenutih novčanih sredstava, EMS ne bi mogao sam da finansira „Transbalkanski koridor“, koji predstavlja projekat od ogromnog državnog regionalnog, ali i evropskog značaja.Taj „Transbalkanski koridor“ na relaciji, u ovom slučaju, između Kragujevca i Kraljeva, je projekat od ogromnog značaja, državnog i regionalnog, odnosno evropskog značaja, a druga sekcija prve faze podrazumeva podizanje prenosne mreže centralne i zapadne Srbije na 400 kilovoltni naponski nivo, mi znamo da je prenosna mreža naponskog nivoa 220 kilovolti, u tim delovima Srbije, pri kraju svog životnog veka sa prosečnom starošću oko 50 godina, pa je svakako neophodno izvršiti modernizaciju.Iz ovog što sam izneo, očigledno je da ću prihvatiti i predlažem i ostalima da prihvatimo ove predloge zakona i da ih izglasamo. Hvala

**Olivera Ognjanović** Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri, dame i gospodo poslanici, pred nama je danas set predloga izuzetno važnih zakona, a govoriću o Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist nemačke banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ u korist ostvarenja projekta modernizacije sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla“.Činjenica je da ulažemo velike napore kako bi dostigli nivo i dokazali da je Srbija zemlja koja može da prati evropske standarde, zemlja u kojoj Vlada brine o kvalitetu života svojih građana.Pomenuti Predlog zakona će u velikoj meri pomoći modernizaciji i standardizaciji jedne od najvažnijih termoelektrana u Srbiji TENT A. Ove godine smo imali primer koliko jedna oštra zima može dovesti do ogromnog povećanja potrebe za toplotnog energijom. Međutim, porastom potrošnje uglja u elektranama dolazi do povećanja količine šljake i pepela, pa se sve veća pažnja posvećuje njihovom smanjenju i odlaganju, kao i mogućnostima korišćenja nastalog otpada.Deponovanje bilo kog materijala, pa i pepela i šljake, vrši se kada je dalja upotreba toga materijala nemoguća ili kada nije dovoljno detaljno sagledana mogućnost njegove dalje primene, kao i kada se želi smanjenje uticaja tog otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi. U dodiru sa podzemnim vodama i okolinom mikroelementi dospevaju u prirodni vodeni sistem. Ulaskom u ciklus kretanja vode utiču na biljni i životinjski svet i čoveka.U konkretnom slučaju opasno je to što se deponija nalazi nedaleko od reke Save, te je mogućnost dospevanja štetnih mikroelemenata u reku povećana. Pepeo je besplatan materijal koji može poslužiti kao zamena drugim materijalima, čime se čuva okolina i smanjuje eksploatacija tih materijala. Uklanjanjem, odnosno primenom moderne tehnologije koja će biti primenjena za transport i skladištenje pepela i šljake sa deponija utiče se na očuvanje životne sredine.Takođe, postoji i finansijska ušteda, jer termoelektrane ne moraju plaćati takse na ime deponovanja otpada.

i deset puta je smanjena količina vode za transport pepela, a time je trajno zaustavljeno zagađenje podzemnih voda.Trenutna upotreba pepela i šljake u Srbije je sporadična i neplanska, najviše u oblasti proizvodnje cementa. Znači, dva su momenta najznačajnija kod ovog predloga zakona, a to je neophodnost modernizacije sistema za otpepeljivanje termoelektrana kako bi se borili protiv zagađenja. Modernizacijom transporta, pepela i šljake je tehnološko rešenje kojim se povećava zaštita vazduha, vode i zemljišta i dostižu evropski ekološki standardi. Kako bi rekao poznati svetski naučnik, ekolog, Gej Mekfirson – ukoliko stvarno misliš da je problematika zagađivanja manje važna od ekonomije, probaj ne disati dok brojiš novac.Zbog toga smatram da je apsolutno neophodno raditi dalje na modernizaciji, a pre svega na zaštiti životne okoline i svih nas od opasnih materija. U U potpunosti ću podržati predlog zakona koji će omogućiti modernizaciju TE „Nikola Tesla A“. Mislim da se ovde nikako ne smemo zaustaviti, jer smatram da je neophodna dalja tranzicija našeg energetskog sektora. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Marko Gavrilović. Poštovana predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, modernizacija sistema za otpepeljivanje na TE „A“ ima više benefita. Jedan od benefita koji je u suštini najbitniji je zaštita eko sistema i zaštita životne sredine oko termoelektrane i za opštinu Obrenovac, a drugi je za smanjenje troškova za odlaganje pepela na TE „A“. To znači smanjenje troškova u suštini za

Kredit je veoma povoljan 0,8% na godišnjem nivou, za razliku od nekih kredita koje su prethodne vlasti uzimale i zaduživale državu od pet do osam posto na godišnjem nivou. Ovaj je odličan.

U suštini ko god je u privredi nekada radio i bavio se ozbiljno finansijama zna da se svi veliki projekti finansiraju uvek iz veoma veoma dobrih kredita. Nikada se ne servisiraju iz gotovog novca, gotov novac se uvek koristi za obrtna sredstva u firmama i ko god to zna on nikada ne bi kritikovao taj način finansiranja osnovnih sredstava i ulaganje u nove sisteme.U suštini, da bi mogli ovde da vidimo kakav je EPS danas i kakav je EPS bio, napravićemo paralelu EPS od 2000.-2012. godine i EPS od 2012.-2017. godine. Od 2000.-2012. godine imamo EPS koji je kontrolisala neka druga vlast, tadašnja, čiji su predstavnici ovde prisutni.

Takođe, 75% mašina tada na Kolubarskim kopovima koje su radile po 25 sati su bile iznajmljene. Znači, nisu bile u vlasništvu EPS. Takođe većina tih mašina je bila u vlasništvu raznih političara iz prethodne vlasti.Takođe velike afere su bile oko krađe goriva. U tim aferama su bili umešani mnogi direktori i predstavnici prošle vlasti. Takođe,

evra.Naravno, sve je zaustavljeno dolaskom novog direktora Grčića. Stari direktor je procesuiran i završio je u pritvoru. Istog tog direktora koji je procesuiran i završio u pritvoru je pritvoru je DS, kada je pravila Vladu u senci planirala da ga postavi za ministra energetike. Tako da odmah možemo da vidimo kakvi bi kadrovi vodili to ministarstvo i dokle bi to ministarstvo došlo danas i država Srbija.Takođe, druga strana od 2012.-2017. godine, možemo da kažemo da je renesansa EPS-a, SNS dolazi na vlast, vrši se sistematizacija EPS-a u celini. Na najveće Na najveće preduzeće, ali sada je to sve centralni sistem, to su bili Kopovi kolubarski, dolazi Milorad Grčić, on tada stabilizuje proizvodnju uglja, rešava problem oko eksproprijacije koji je takođe nasleđen od direktora iz DS. Taj problem je veoma bio veliki zato što jedan deo Vreoca, tj. tačnije za Vreočko groblje nije izvršena eksproprijacija i nije i nije moglo da se otvori novo polje i to je direktno ugrožavalo stabilnost energetskog sistema.Gospodin Grčić je rešio problem u Vreocima i novo polje je otvoreno. veoma bitna stvar u tom periodu je da je spašena „Kolubara metal“ koju je protekla vlast pustila niz vodu, izdvojila ga iz sistema EPS-a, a veoma je bitna veoma je bitna firma što se tiče EPS-a, jer „Kolubara metal“ je najveći mašinsko obradni centar na Balkanu i sve mašine koje rade na kopovima, tj. tačnije glodari, znači koji kopaju ugalj, „Kolubara metal“ vrši remont i pravljenje delova za te iste glodare.Tri i po hiljade radnika je moglo da ostane bez posla. Intervencijom premijera Aleksandra Vučića i direktora Grčića firma je spašena, ubačena je u sistem EPS-a i to se kasnije pokazalo kao veoma dobar potez.Takođe, jedna od velikih stavki u uštedi je napravljena kada je smanjena krađa goriva u Kolubari. Poplava 2014. godine, na nesreću, zbog sačuvanog „Kolubara metala“ je imala manji negativan uticaj nego koji je mogla da ima. Sačuvani „Kolubara metal“ je tada remontovao glodare koji su bili poplavljeni. Pošto su strani stručnjaci procenjivali oporavak kopova od poplava, od poplava, da će trajati jedno tri godine, u suštini da podsetim sve vas ovde, u kopove se izlila reka Kolubara i ušlo je 320 miliona kubika vode, za šest meseci sva voda je ispumpana. Mašine su popravljene i elektroenergetski sistem je ostao stabilan i nije narušena proizvodnja struje u Republici Srbiji.Takođe, moramo da naglasimo, od 2000.-2012. godine nijedan premijer nikad nije došao na kopove, niti posetio bilo koji proizvodni sistem EPS-a. Aleksandar Vučić je sa sindikalcima kopove posetio pet puta. Čak je jedna sednica Vlade održana na kopovima. Tako da odmah možemo da vidimo brigu ove vlasti i premijera o elektroenergetskom sistemu i uopšte o državi.Takođe možemo da kažemo da od 2000.-2014. godine je otvoren novi kop Radljevo, to opet možemo da zahvalimo angažovanju premijera, angažovanju tadašnjeg predsednika Opštine Darka Glišića i Milorada Grčića. Znači, novi kop Radljevo će u budućnosti obezbediti stabilno snabdevanje snabdevanje TE „A“ i „B“ ugljem i održavanje stabilnosti elektroenergetskog sistema.U suštini, možemo da kažemo, do 17. maja ove godine je iskopano 10 miliona tona uglja.

a u suštini godinu je završio sa 100 miliona dobitka. Na EPS računu imate 500 miliona evra, a prethodne vlasti su uzimale kredite da ljudima isplate plate. plate. Možemo da kažemo i to da je ove zime održana elektroenergetska stabilnost sistema i bio je manji ispad sistema u Srbiji nego u Nemačkoj. Nemačkoj. Možemo da kažemo i da mi struju više ne uvozimo, nego struju izvozimo i u trgovini strujom je EPS zaradio skoro 70 miliona evra u prošloj i ovoj godini.Takođe, godini.Takođe, moram da pohvalim i ministra Antića i saznanje da ministar Antić svake nedelje kada u suštini ne bi trebao da radi, kada bi trebao da ima slobodan dan, posećuje sa direktorom EPS-a postrojenja u EPS-u. Prošle nedelje tačnije je posetio drobilanu i utovarnu stanicu na Tamnavi, a posle toga je bio na elektrani A.U suštini politika SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem je politika dobitka. Ta politika primenom na sve sektore, na sektore EPS-a, sektore Telekoma, u sektoru građevinarstva takođe fabrike se nove grade, dobijamo nova radna mesta, novi autoputevi, obnavljaju se bolnice, grade se obdaništa, to je politika domaćinskog vođenja države i tu politiku je narod prepoznao i u prvom krugu mu je dao podršku od 56%. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, reklamiram član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda, a ne da napada gospodina Petra Škundrića, ministra od 2008. do 2012. godine, kako ništa nije radio u energetskom resoru. Tako da, evo, pošto socijalisti ćute, ja da odbranim njihovog ministra kojeg je prethodni govornik napadao i nije se držao teme dnevnog reda. To bi bilo kao kada bih ja sada pitao ministra Vujovića odakle 400.000 evra… Vi ste isključeni poslaniče, zato što zloupotrebljavate instituciju povrede Poslovnika. Pošto ionako nema nikoga od vaših u sali, neću vam oduzeti dve minute.(Narodni predsedavajućeg.Potpredsednica mi je rekla da uopšte nije izašao govornik iz teme, a Petar Škundrić, ne brinite ništa za njega, braniće se

Ivan Bauer.